Проект на решение за откриване на висше военно училище с наименование „Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“, вносител: Министерският съвет на 10 април 2019 г., която да стане точка втора за днешното пленарно заседание. Моля, режим на гласуване.

Колеги, още проекти за включване в дневния ред на основание чл. 53, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Предлагам да бъдат включени в Програмата за работа на Народното събрание следните допълнителни точки: Второ гласуване на Законопроекта за допълнение на Кодекса за социално осигуряване, вносители: Светлана Ангелова и група народни представители на 27 март 2019 г., приет на първо гласуване на 4 април 2019 Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане. Общ проект, изготвен от Комисията по труда, социалната и демографската политика, въз основа на приетите на първо гласуване на 3 април 2019 г. законопроекти с вносители: Искрен Веселинов и група народни представители на 6 март 2019 г.; Цветан Цветанов и група народни представители на 19 март 2019 г. Предлагам те да бъдат включени съответно като точка първа и втора за пленарното заседание в петък, 19 април Моля, режим на гласуване.

с още четири дни, до понеделник включително. Благодаря. Благодаря, господин Николов. Подлагам на гласуване направената процедура от господин Николов.

Давам думата на господин Велчев, за да изчете Доклада на Комисията по вероизповеданията и правата на човека. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Преди да Ви запозная с Доклада, искам да направя процедура по чл. 49, ал. 2 зала да бъдат допуснати: госпожа Мая Манолова – омбудсман на Република България, госпожа Диана Ковачева – заместник-омбудсман на Република България, и госпожа Христина Рангелова – главен експерт при омбудсмана. Моля, режим на гласуване по така направената процедура.

На редовно заседание на Комисията по вероизповеданията и правата на човека, проведено на 10 април 2019 г., беше обсъден Доклад за дейността на Омбудсмана на Република България през 2018

Докладът за дейността на омбудсмана през 2018 г. беше представен от омбудсмана госпожа Мая Манолова. Тя заяви, че в сравнение с 2015 г., когато е встъпила в длъжност, два пъти е нараснал и броят на жалбите, и броят на посещенията в приемната, което е доказателство за повишеното доверие към институцията. Общият брой жалби и сигнали, които са постъпили през 2018 г. е 12 890, което е с 2% повече в сравнение с 2017 г. Броят на приключилите жалби и сигнали през 2018 г. е 12 258. Населените места в страната, в които омбудсманът се е срещнал с гражданите, са 139, организирани са 54 изнесени приемни, както и 4 мобилни приемни. Броят на гражданите, консултирани в приемната на институцията, е 24 634, като общо получилите непосредствено съдействие от омбудсмана граждани са 36 892, което е с 5,8% повече в сравнение с предходната година. И през 2018 г. най-голям е броят на жалбите и сигналите от потребителите на обществени услуги – 3009,

който представлява 23,34% от всички оплаквания, следват жалбите, свързани с нарушени или засегнати социални права с 15,43%, а третото място заемат проблемите на собствеността с 10,05%.“ „Отчете се увеличение на жалбите срещу ВиК операторите, което поставя тези оплаквания на първо място сред останалите обществени услуги. Следват значителен брой сигнали, свързани с електронните съобщителни услуги, електроснабдителните и топлофикационните услуги. Госпожа Манолова изтъкна, че продължава практиката монополни дружества, които извършват обществени услуги, а също и банки, да прехвърлят свои задължения на колекторски фирми и счита, че са необходими законодателни промени. Акцентира се и върху нарастването на броя на жалбите, свързани с екологичните права на гражданите. През 2018 г. тенденцията за увеличаване на броя на жалбите срещу съдебни изпълнители намалява, като за цялата година има постъпили 832 жалби, тоест с 41% по-малко в сравнение с 2017 г., в края на която е изменен – по инициатива на омбудсмана – Гражданският процесуален кодекс. Госпожа Манолова отбеляза, че значима тема в работата на омбудсмана през 2018 г. е защитата на една от най-уязвимите групи в обществото – хората с увреждания, която се нуждае най-много от подкрепа при реализирането на правата си. Тя посочи като най-важен резултат от съвместните действия на омбудсмана, представителите на хората с увреждания и институциите е приемането на Закона за хората с увреждания, Закона за личната помощ и Закона за социалните услуги. С това се отбелязва важна стъпка в реформата на политиката за хората с увреждания. Едно от основните направления в дейността на институцията през изминалата година е свързано с проблемите на децата. Най-висок е броят на жалбите по отношение на защитата на правата на децата в семейна среда – 101, като в тях влизат оплаквания от действия на органи за закрила, родителски конфликти, алтернативни грижи, семейни проблеми и други. Специален акцент в дейността са и проблемите на децата с увреждания, както и тези, свързани с насилие в семейството, на улицата и в училище. Госпожа Манолова отбеляза, че социалните права на гражданите са били на преден план в работата на институцията през изминалата година. През 2018 г. се търси съдействие основно за изплащане на дължими трудови възнаграждения, оказване на социална подкрепа и получаване на финансови средства, намиране на работа. През 2017 г. и 2018 г. има значително увеличение на броя на жалбите спрямо 2015 г. и 2016 г. Госпожа Манолова посочи, че в резултат на доброто сътрудничество и взаимодействие с Народното събрание, с приетите законови промени редица проблеми намират разрешение по отношение на миньорския труд и пенсионирането на миньорите, получаването на наследствена пенсия от деца, останали без един или двамата си родители, некоректните работодатели и други. Наред с другите инициативи, омбудсманът изтъкна изключително важната кампания, превърнала се в кауза – европейската кампания срещу двойния стандарт на храните. Тя предстои да бъде успешно финализирана и ще бъде доказателство, че европейските институции работят в интерес на гражданите. Сериозно място в Доклада е отделено на дейността на омбудсмана като Национален превантивен механизъм посещенията в местата за лишаване от свобода – затворите и следствените арести, психиатриите, социалните институции за възрастни хора и деца, бежанските центрове. През 2018 г. Националният превантивен механизъм отчита напредък в подобряване на битовите условия на лишените от свобода в местата за задържане, разположени в Южна България. В резултат на дейността си по конкретни проблеми омбудсманът е упражнил правото си на косвена законодателна инициатива – внесени са 11 законопроекта и 2 искания до Конституционния съд. Годишният доклад на омбудсмана за 2018 г. включва и специална част, свързана с наблюдението на изпълнението на международните актове в областта на правата на човека, и информация относно изпълнението на осъдителните решения на Европейския съд по правата на човека, както и за тези в процедура по засилено наблюдение от страна на Комитета на министрите на Съвета на Европа. В хода на дискусията народните представители Красимир Велчев и Павел Шопов изразиха мнения по Доклада – относно дейността и статута на институцията, понятието „косвена“ законодателна инициатива на омбудсмана и се подчерта, че както Народното събрание, така и омбудсманът е необходимо да работят в интерес за защита на правата на българските граждани. След проведените дебати Комисията по вероизповеданията и правата на човека единодушно, с 9 гласа „за“ предлага на Народното събрание да приеме Доклад

Комисията предлага и Проект за решение, което трябва да бъде разисквано и прието от Народното събрание:

Следва Доклад от Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта. Заповядайте, господин Атанасов, имате думата да го представите.

На заседанието присъстваха: госпожа Мая Манолова – омбудсман на Република България, госпожа Ева Жечева – директор на дирекция „Права на детето“, госпожа Нуртен Патраклъ главен експерт в дирекция „Права на детето“, и госпожа Атанаска Мутафчиева – главен експерт, отдел „Социални права, образование, здравеопазване и околна среда“. От името на вносителя Докладът в частта, която попада в компетенциите на Комисията, беше представен от госпожа Мая Манолова. Омбудсманът отбеляза, че дейността на институцията за 2018 г. по отношение на правата на децата е преминала под знака на две национални кампании. Национална кампания за децата сираци и защита на правото им на наследствени или персонални пенсии, в резултат на която се правят промени в Закона за семейните помощи, с които се въвежда нов вид месечна помощ за деца с един или двама починали родители без подоходен критерий. Национална кампания за отпадане на таксите в детските градини, която си поставя за цел да осигури равен достъп до качествено предучилищно образование на децата в България чрез отпадане на таксите за детските градини. В Доклада са разгледани и систематизирани проблеми, свързани с правата на децата, тяхната специална закрила, родителските конфликти, семейната среда, както и очакванията от институциите. Жалбите и сигналите са свързани с насилие и агресия в детски заведения и училища, блудство с деца, защита на правата на децата, жертви на престъпления. В Доклада се акцентира върху проблемите по отношение на защитата на правата на децата, въвлечени в родителски конфликт. Госпожа Манолова подчерта необходимостта за промяна в Семейния кодекс, която да регламентира съвместно упражняване на родителската отговорност след развод или раздяла на родителите освен ако това не е в интерес на детето. Вносителят обърна сериозно внимание на необходимостта медиацията да бъде регламентирана като вид социална услуга, с която ще се даде възможност на социалните работници да насочват родителите за разрешаване на споровете между тях. Омбудсманът обърна внимание на факта, че правосъдната система не е напълно адаптирана по отношение на правата и нуждите на децата от подкрепа и закрила. В хода на изложението си госпожа Манолова подчерта, че от съществено значение присъединяването на страната ни към Третия факултативен протокол към Конвенцията на ООН за правата на детето, който предоставя възможност за подаване на индивидуална жалба в случай на нарушени основни права. В обсъждането на Доклада участие взеха народните представители Славчо Атанасов, Светлана Ангелова и Севим Али. Те изразиха задоволството си от представения доклад и добрата работа на институцията. Във връзка с констатацията в Доклада на омбудсмана относно защитата на правата на децата, въвлечени в родителски конфликт, господин Атанасов подчерта, че Комисията е свършила сериозна работа. Сформирала е работна група, в която са се включили представителите на всички, подчертавам – всички парламентарно представени политически сили, представители на шест министерства и 32 неправителствени организации. Тази работна група по същество е анализирала нормативната уредба, свързана с родителската отговорност при раздяла на родителите, споделеното родителство, задължителната медиация при разводи, залагането на санкции за родители, които системно нарушават предписанията на органите за закрила на детето и изпълнението на съдебни решения. Направени са сериозни проучвания, като е анализиран европейският опит. Обобщени са писмени предложения за изменение на законодателството в тази област и са подготвени законопроекти за изменения и допълнения на законодателната уредба. Предстои тяхното внасяне в съответните ресорни министерства и в Народното събрание. Господин Атанасов се съгласи с препоръките на омбудсмана относно присъединяването на страната ни към Третия факултативен протокол към Конвенцията на ООН за правата на детето, който е влязъл в сила от 2014 г. и в тази връзка той подчерта, че Комисията ще вземе решение на някое от следващите заседания да изслуша представители на Министерството на външните работи и Държавната агенция за закрила на детето относно действията за присъединяване на България към Третия факултативен протокол към Конвенцията на ООН за правата на децата, тъй като нашата държава е една от малкото неприсъединили се към този протокол. Госпожа Светлана Ангелова изрази подкрепата си за Доклада на омбудсмана и подчерта добрата екипна работа, която са имали с институцията. Господин Севим Али също изрази положителна оценка по отношение на Доклада, като зададе уточняващи въпроси относно националната кампания за отпадане на таксите в детските градини. Заместник-председателят на Държавната агенция за закрила на детето госпожа Личева изрази подкрепа по Доклада, като отчете трудностите по отношение на синхронизиране на усилията на всички партньори за изграждане и сформиране на политиките за деца. Приветства усилията и подкрепата на омбудсмана по отношение на комуникационната кампания във връзка с проекта на новата Национална стратегия за детето 2019 – 2030 г. В резултат на дискусията и въз основа на проведеното гласуване с 12 гласа за, против и въздържали се – няма, Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта предлага на Народното събрание да приеме Доклад за дейността на Омбудсмана на Република България през 2018 г., № 839-02-3, внесен от Омбудсмана на Република България на 29 март

На заседанието присъстваха: госпожа Мая Манолова – омбудсман на Република България, доцент Диана Ковачева – заместник-омбудсман, Хюсеин Исмаил – началник отдел „Права на хората с увреждания и дискриминация“, експерти от администрацията на омбудсмана, представители на неправителствени организации. Докладът беше представен от госпожа Мая Манолова. Тя започна отчитането на дейността си с представяне на приоритетите, които омбудсманът и неговата администрацията са имали през 2018 г., а именно: защита на правата на хората с увреждания, защита на трудовите права на работници и служители, защита правата гражданите от злоупотребите на монополите, защита на правата на децата. Госпожа Манолова представи изчерпателно всички кампании, които са били организирани и проведени през изминалата година. Докладът съдържа информация за постъпилите жалби и сигнали, които са 12 890, както и за броя граждани, потърсили помощта и получили съдействие от омбудсмана – 36 892, 892, приетите и консултирани граждани в приемна на омбудсмана са 6935, дадени консултации и направени справки по телефона – 12 001. 12 001. Организирани са 54 изнесени приемни, направени са 4 мобилни приемни във влакове. Броят на финализираните жалби е 12 700. Посетени са 139 населени места, направени са 30 кръгли маси. В Доклада се изтъква, че в годините омбудсманът се утвърждава като важен фактор за защита правата на човека и основните свободи на гражданите в България. В раздела „Права на хората с увреждания“ през 2018 г. са постъпили 1989 жалби и сигнали, свързани с нарушаване на социални права. Най-голям е делът на тези, свързани със социални услуги и лична мобилност, както и със социално-икономическата защита на гражданите. Има увеличение на броя на жалбите по нарушение на политически и граждански права, правото на достъпна среда и правото на заетост. 2018 г. е изключително бурна година за хората с увреждания в България, белязана от протестните действия на хората с увреждания, техните организации и семейства. Считайки, че каузата на майките на с увреждания е справедлива, омбудсманът през цялата година подкрепя протестиращите и поставя изпълнението на техните искания в приоритет на институцията. Резултатите от съвместните действия на омбудсмана и представителите на хората с увреждания са приемането на Закона за хората с увреждания и Закона за личната помощ. Не по-маловажен за цялостната реформа на политиките за хората с увреждания е и приетият Закон за социалните услуги. Препоръките на омбудсмана в тази област са: да се осигури механизъм, чрез който да се гарантира, че месечната финансова подкрепа ще се изплаща вече в рамките на месеца, за който се отпуска; да бъде гарантирано правилното тълкуване и прилагане на § 6 и § 7 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за хората с увреждания от социалните служби, като новата финансова подкрепа се отпуска служебно, без подаване на заявление-декларация на всички граждани с увреждания, които са подпомагани с месечни добавки за социална интеграция

да бъдат взети мерки за информиране на общините относно изискванията на § 4, ал. 3 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за личната помощ, като хората с увреждания продължават да получават необходимата им асистентска подкрепа до 1 септември 2019 г., когато ще започне предоставянето и финансирането на личната помощ. В раздела „Социални права“ – през 2018 г. в защита на своите социални права гражданите търсят съдействие основно за изплащане на дължими трудови възнаграждения, оказване на социална подкрепа и получаване на финансови средства, намиране тази връзка са постъпили 1989 жалби. Най-голям е делът на жалбите и сигналите за нарушения в областта на трудовите права и заетостта, следван от оплаквания за нарушени права в областта на социалното осигуряване и обезщетения. Към тази група са жалбите за: неизпълнения на постановени съдебни решения за изплащане на трудови възнаграждения и обезщетения от работодатели; невнасяне на осигуровки в ДОО след възстановяване на работа при неправомерно уволнение; некоректно отношение от служители в звена на Националната агенция за приходите, Агенцията за социално подпомагане, Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, Агенцията по заетостта. В областта на трудовата заетост гражданите поставят въпроси, свързани затруднения в трудовата им реализация; откази от работодателите да наемат на работа хора с експертно решение на ТЕЛК, хора в предпенсионна възраст или с липса на опит. Особено притеснителни са жалбите на граждани в пенсионна възраст, които нямат необходимия осигурителен стаж за получаване на пенсия и срещат затруднения при намиране на работа. Срещат откази от страна на работодателите да ги наемат на работа освен заради възрастта, но и поради здравословните им проблеми. Тези хора остават без доходи и здравноосигурителни права. През изминалата 2018 г. в областта на социалното осигуряване и обезщетенията постъпват 559 жалби, като търсеното съдействие е за: признаване на осигурителни права за периоди, в които не са осигурявани от техни бивши или настоящи работодатели, или не е декларирана дължимост на осигурителни вноски; получени откази за отпускане на парични обезщетения за безработица; отказано или неправилно изчислено обезщетение за бременност, раждане или отглеждане на дете до 2-годишна възраст. По отношение на правото на пенсия, като част от правото на социално осигуряване, през 2018 г. в институцията на Омбудсмана са постъпили 486 жалби и сигнали, като голяма част от тях са свързани основно с ниския размер на пенсиите, ограничаване на пенсиите с максимален праг, преизчисляване размера на пенсиите, осъвременяване на пенсиите във всички области на материалния и духовен живот на средноевропейско ниво и други. Докладът сочи, че е необходимо продължаване на реформата в пенсионното законодателство след широко обществено обсъждане. Докладът съдържа препоръки на омбудсмана да се разгледа възможността за отпадане тавана на пенсиите с отмяна на § 6, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване, да се разгледа възможността за приемане на Закон за възрастните хора, да се потърсят механизми за ускоряване на процедурата при изплащане парично обезщетение за безработица на хора, работили в чужбина, и други. проведената дискусия взеха участие народните представители Светлана Ангелова, Калин Поповски, Хасан Адемов. Те изразиха задоволството си от представения доклад и поздравиха омбудсмана за добре свършената работа през годината, за доброто взаимодействие с Комисията по труда, социалната и демографската политика, за добрите решения, свързани с пакета закони за хората с увреждания. Беше направена препоръка от Хасан Адемов към госпожа Манолова при възникване на

Имате думата, госпожо Събева.

Ковачева – заместник-омбудсман, господин Димитър Бонгалов – директор на дирекция „Национален превантивен механизъм“ в администрацията на омбудсмана, и госпожа Чонка Ковачева – началник на отдел „Международни стандарти и нормативна уредба“. Докладът за дейността на Омбудсмана на Република България през 2018 г. беше представен от госпожа Мая Манолова, която посочи, че се запазва тенденцията за увеличаване на жалбите и сигналите от граждани и представители на организации, като техният брой за 2018 г. е 12 890, което е с 2% повече в сравнение с 2017 г. Госпожа Манолова добави, че най-много жалби и сигнали са подадени срещу действия на монополистите, както и в сектора на обществените услуги, като техният дял е 23,34% от общия брой жалби и сигнали, следвани от жалбите, свързани със засегнати или нарушени социални права, които са 15,43%, и жалбите относно нарушено право на собственост, които представляват 10,05% от общия брой жалби за 2018 г. Сред основните Сред основните проблеми са нарушения на социални права, права на хората с увреждания, както и на правото на образование, здравеопазване и чиста околна среда. Приключените производства по жалби и сигнали през 2018 г. са 12 258 броя, като намалява тенденцията граждани и организации да се обръщат към омбудсмана с искания за намеса и съдействие по проблеми, които са извън правомощията

Госпожа Манолова отдели специално внимание върху правото на защита на гражданите в изпълнителното производство, като посочи, че през 2018 г. се наблюдава тенденция към намаляване на броя на жалбите, и добави, че това е резултат от приетите от Народното събрание положителни промени в Гражданския процесуален кодекс през 2017 г., с които правата на гражданите в изпълнителното производство са защитени в по-голяма степен. Общественият защитник отчете като успех подготвения и внесен в Народното събрание Законопроект за личната помощ и акцентира върху становищата и предложенията за изменения на редица закони – Кодекса на труда, Кодекса за социално осигуряване, Изборния кодекс, Закона за семейни помощи за деца, Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса, Закона за държавния бюджет и Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. През 2018 г. омбудсманът е сезирал Конституционния съд с искане за обявяване на противоконституционност на разпоредби в Закона за енергетиката и в Административнопроцесуалния кодекс, с които се нарушават права и свободи на гражданите, както и Върховния касационен съд с искане за образуване на тълкувателни дела за противоречива съдебна практика. Госпожа Манолова отбеляза, че е осъществявала наблюдение върху прилагането на конвенциите за защита на правата на човека, по които Република България е страна. Докладът съдържа констатации за изпълнението на осъдителните решения срещу България, както и препоръки към отговорните институции за предприемане на конкретни действия. Госпожа Манолова обърна внимание на необходимостта от прецизиране на уредбата в Закона за международния търговски арбитраж и създаването на механизъм за контрол на постановените арбитражни решения, когато страна са държавата и общините. В обсъждането на Доклада взеха участие народните представители Десислава Атанасова, Димитър Лазаров, Хамид Хамид и Христиан Митев. Народните представители приветстваха резултатите от работата на омбудсмана през 2018 г., като обсъдиха възможността за увеличаване на правомощията на омбудсмана за сезиране на Конституционния съд и Върховния касационен съд. Те се обединиха около необходимостта от търсене на правна възможност за контрол на постановените арбитражни решения, когато страна в производството са държавата и общините. Госпожа Атанасова поздрави омбудсмана за работата ѝ през 2018 г. и осъществените хуманитарни инициативи. След проведената дискусия Комисията по правни въпроси с 13 гласа „за“, без гласове „против“ и „въздържал се“

На свое редовно заседание, проведено на 10 април 2019 г., Комисията по образованието и науката разгледа Доклад за дейността на Омбудсмана на Република

В заседанието взеха участие госпожа Мая Манолова – омбудсман на Република България, госпожа Диана Ковачева – заместник-омбудсман, госпожа Ева Жечева – директор на дирекция „Права на детето“, госпожа Карина Ангелиева – заместник-министър на образованието и науката, госпожа Вержиния Цанкова – главен секретар на Националния център за информация и документация, представители на неправителствени организации и медии. Докладът за дейността на омбудсмана бе представен от омбудсмана Мая Манолова. Тя отбеляза, че продължава нарастването на броя на жалбите от граждани, които търсят съдействието на институцията. Мотото на институцията за изминалата година е: „Няма не може!“. Най-успешните кампании са: законодателството, посветено на хората с увреждания; битката за двойните стандарти при храните; справедливост в пенсионната система; кампанията за подкрепа на деца, останали с един или изобщо без родители. През изминалата година са подадени общо 12 890 жалби, препоръки и предложения. Осъществено е посредничество и добро взаимодействие с институциите, което е и условието правата на гражданите да бъдат защитени ефективно. Госпожа Манолова благодари на госпожа Дамянова и на Комисията по образованието и науката за доброто сътрудничество във връзка с различни каузи: с Технологично училище „Електронни системи“; българите зад граница; функционирането на неделните училища и правата на учителите в тези училища. Добрата съвместна работа дава възможност да бъдат защитени правата на хората в сферата на образованието и свързаните с тях права на децата. Основен проблем в предучилищното образование са местата в детските заведения в София. В отделни квартали, например „Манастирски ливади“ и „Овча купел“, недостигът на детски заведения е голям проблем за родителите. От провинцията оплакванията са за високи такси и допълнително събиране на средства от родителите. Омбудсманът изказа подкрепа за действията на парламентарното мнозинство и правителството за обявяването на образованието за национален приоритет, приветства инвестирането в педагогически кадри, но отбеляза безпокойство от продължаващата тенденция за закриване на училища и детски заведения, от съществуващи проблеми с приобщаващото образование на децата със специални образователни потребности. В областта на висшето образование институцията на Омбудсмана най-често е сезирана във връзка с прилагането на промените в Закона за развитието на академичния състав в В последвалата дискусия участие взеха народните представители Милена Дамянова, Станислав Станилов, Таня Петрова. Народният представител Милена Дамянова отбеляза, че във връзка с решаване казуса с технологичното училище „Електронни системи“ няма пропуск в Закона за предучилищното и училищното образование. Този закон не урежда трудови взаимоотношения и взаимоотношения между ректорите и училища, които са средни, но са създадени към висшите училища. Народният представител Таня Петрова изрази мнение, че Годишният доклад на омбудсмана е добре структуриран в частта „Образование“, но смята, че всяка област на образованието трябва да бъде последвана от препоръки. Госпожа Петрова предложи да има образователен омбудсман в някои региони на страната. Народният представител Станислав Станилов изказа мнение, че събирането на допълнителни средства от родителите не е редно, но е процес, който не може да бъде контролиран. След проведено гласуване с резултати: 13 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“, Комисията по образованието и науката предлага на Народното събрание

Следва Доклад на Комисията по здравеопазването.

На свое редовно заседание, проведено на 11 април 2019 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди Доклад за дейността на Омбудсмана на Република

госпожа Мая Манолова – омбудсман на Република България, госпожа Диана Ковачева – заместник-омбудсман, представители на съсловните организации в сферата на здравеопазването, на пациентските организации и други. Годишният доклад за дейността на омбудсмана през 2018 г. беше представен от госпожа Мая Манолова. Съгласно данните от Доклада, постъпилите през 2018 г. жалби и сигнали от граждани и организации са 12 890, като броят на приключените е 12 258. Най голям е делът на жалбите и сигналите 23,34%, свързани с права на потребители на обществени услуги, след тях се нареждат жалбите по повод на социалните права – 15,43%. По отношение на правата на гражданите в сферата на здравеопазването, през 2018 г. данните от Доклада сочат, че са постъпили общо 607 жалби/сигнали, като е отчетено завишение спрямо предходната година с 23%. Най голям е броят на жалбите по повод на медицинската експертиза – 120 броя, качеството на медицинската помощ – 90 броя, нарушен достъп до медицинска помощ – 69 броя, достъп до лекарствени продукти и медицински изделия – 47 броя, здравноосигурителни права – 64 броя Съгласно информацията от разглеждания документ, във връзка с жалбите, са извършени проверки като по повод на 388 жалби са отправени препоръки към отговорните за решаването на проблемите органи и институции, от които повече от половината са изпълнени. Няма данни за причините, поради които останалата половина от препоръките не са изпълнени или се очаква изпълнение в дългосрочен план – в съответствие с чл. 22, ал. 2, т. З от Закона за омбудсмана. Данните от Доклада не сочат ясно дали препоръките, които са дадени обхващат всичките постъпили 607 жалби или засягат част от тях. консултирани и съветвани за възможностите и подхода за намиране на решение на поставените от тях проблеми, оказвано е посредничество за решаването им, в съответствие с Правилника за организацията и дейността на омбудсмана. В Доклада са описани проблемите от сферата на правата на гражданите в сектор здравеопазване и са посочени дадените препоръки към органите на изпълнителната власт и Националната здравноосигурителна каса, които препоръки, от една страна, се отнасят към разглежданите конкретни проблеми, а от друга страна, се съотнасят по същността си към концептуални предложения за промени в организацията и структурата на здравноосигурителната система, включително и на Националната система за здравеопазване. Следва да бъде отбелязано, че институцията на Омбудсмана, съгласно прокламираното в Конституцията – чл. 91а, се застъпва за правата и свободите на гражданите, като правомощията и дейността му се уреждат със закон. В този ред на мисли, Законът за омбудсмана ясно е посочил правомощията на институцията, както и нормативно определеното съдържание на Годишния доклад за дейността по чл. 22, ал. 2. от Закона, в Доклада следва да се съдържа ясна и разбираема информация за случаите, когато намесата на омбудсмана е имала резултат и за случаите, когато намесата му е останала без резултат, и причините за това. Важно е да бъде отбелязано успешното финализиране на посочената част от дадените препоръки от страна на Институцията на омбудсмана и отговорното запознаване с проблема на всеки отделен гражданин, група от граждани или организации. При обсъждането на документа, неведнъж се очерта, че ролята на институцията е да сигнализира за всяко до нея оплакване, като решаването на проблемите много често е в резултат на комуникация и обща дейност с органите на централната изпълнителна власт и съответните компетентни органи, и институции. Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати: 10 гласа „за“, и „въздържал се“ Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме Доклада за дейността на Омбудсмана на Република България през 2018 г., № 939-02-3,

Мисля, че се вместихме във времето. Благодаря Ви. Това беше Докладът на Комисията по здравеопазването. С това чухме всички постъпили доклади по разглеждания проект. Откривам разискванията по обсъждания Проект за решение. В тези разисквания, госпожо Манолова, можете да участвате и при Ваше желание предварително да вземете отношение и да допълните информацията, която получихме с цел избягване на очаквани въпроси или по-точно своевременен отговор. Госпожа Манолова е тук, очакваме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

за това, че Докладът и постигнатите резултати са следствие от усилията на всички тези 60 души ежедневните им усилия от сутрин до вечер, работа често седем дни в седмицата, а накрая постигнатите успехи и резултати се пишат в моя актив и някакви хора мерят моя рейтинг, което не е справедливо. Би следвало резултатите да се разделят поне на 60 – толкова, колкото е моят екип, а също така към тях да се добавят усилията и приносът на редица други органи, като на първо място те са тук, в парламента – няколко парламентарни комисии, с които работим по основните проблеми на българските граждани, всички парламентарни групи, министри, кметове, областни управители. Благодарение на всички тези институции проблемите, които буквално се изливат в институцията, намират своето решение и това трябва да бъде отбелязано. Хубаво е и носи огромно удовлетворение да решаваш проблеми на големи групи хора. Свикнала съм да се радвам на това още от времето, когато седях до Вас, от другата страна на тези банки. Това обаче, на което се научих за тези вече четири години като омбудсман, е да се радвам на малките победи, на решаването на конкретните проблеми на отделния човек и наистина се чувствам щастлива. Чувствам се много често, както и моите колеги, уморена и, за съжаление, напоследък заподозряна в кариерни цели. Истината е, че си обичам работата, че я върша с енергия и с целия потенциал, с който разполагам. Със сигурност би могло да се работи по-добре, да има повече резултати, но днес съм тук, за да Ви благодаря. Може би не персонално на Вас, защото доверието да бъда омбудсман ми даде един предишен парламент, но привилегията да работя за българските граждани наистина е огромна привилегия. Възможността да съм на място, на терен, там, където са техните проблеми, буквално да ги пресрещам. Само човек, който ежедневно е сред хората, още повече когато такава му е работата – там долу на терен при хората, може да прецени колко далеч понякога са институциите тук, в центъра. Благодаря Ви за тази възможност. Вчера, готвейки се за представянето на моя доклад за работата през миналата година, за пореден път си зададох въпроса: какво означава да си обществен защитник? Какво означава да защитаваш гражданите? Предполага се, че когато защитаваш някого, има някой друг, който го напада, а това не е така. Всъщност, това, което правим с моя екип, е да изглаждаме луфтовете там, където законодателството скърца или да проправяме пътеки там, където администрацията е напълно непроходима. Така през миналата година, заедно с усилията на моя екип, успяхме да прокараме 12 890 пътеки по случаите и жалбите на 12 890 граждани и се надявам, че в по-голямата част от тях сме се справили добре. добре. Числата, които илюстрират нашата работа, са доста красноречиви. Работили сме по 12 890 случая – това са жалбите и сигналите, които конкретно са подадени към институцията; 36 892 граждани са получили съдействие от институцията. Всъщност това са 36 892 случая, защото в една голяма част от проблемите става дума за много хора, за големи групи хора, които стоят зад един сигнал или една жалба. Посетили сме 139 населени места по конкретни проблеми на граждани, като в 56 от тях сме открили приемни и сме слушали проблемите на хората от съответните населени места; 30 кръгли маси и обществени дискусии по теми, които засягат пряко българските граждани. Имаме 11 законодателни предложения, свързани с човешки права, с граждански права; две сезирания на Конституционния съд и 13 национални кампании на институцията на Омбудсмана. Всички тези числа, които погледнати на този слайд, показват ръст в сравнение с 2015 г., когато встъпих в длъжност омбудсман – два пъти и повече от два пъти, показват две неща, че българските граждани имат много проблеми, наистина огромни проблеми и, от друга страна, че българските граждани имат много и огромни очаквания от институцията на Омбудсмана. При това ние си даваме сметка с моите колеги, те нямат просто очакването да ги изслушаме, да ги утешим, да ги подкрепим, да им съчувстваме. Те нямат очакване, че ние само и единствено ще критикуваме работата на институциите. Това, което гражданите очакват от нас и ние си даваме сметка за това, е да предлагаме решения, при това не лековати решения, а сериозни, смислени, експертни решения за решаването на всеки един конкретен проблем на един или на по-голяма група граждани. За изработването на такива решения ние разчитаме на потенциала и на капацитета на институцията, но също така и на гражданския потенциал, на гражданското общество в България. Работим с близо може би вече над над 300 неправителствени организации, които разполагат с необходимата експертиза, и които са наши партньори. Благодарение на тях, благодарение на гражданските експерти, благодарение на Консултативния конституционен съвет, в който са включени големи имена на юристи, ние успяваме да изработим решения, които са далеч от популизма, и които реално експертно дават идеи и предложения за решаване на проблемите на българските граждани. Затова искам днес да благодаря на неправителствените организации, на гражданските експерти, на именитите юристи, които работят и допринасят за експертизата на институцията. Това, към което се стремим, във всеки един от тези случаи, с които сме сезирани, е постигане на резултат решение на проблема, успешен финал на справедлива кауза, зад която стоят много български граждани или даже решаването на един конкретен проблем на един конкретен човек. Това, уважаеми дами и господа, е възможно – решаването на тези проблеми единствено и само благодарение на взаимодействието на омбудсмана с институциите. Тук искам за втори път да Ви благодаря. Искам да благодаря на Комисията по труда и социалната политика – персонално на господин Адемов и на госпожа Ангелова, с които работихме десетки часове през миналата година по изключително важни каузи. Искам също така да благодаря на ресорната комисия на омбудсмана в парламента – това е Комисията за правата на човека, под ръководството на господин Велчев; Комисията за правата на децата; Правната комисия – традиционно, където се обсъждат голяма част от нашите законодателни предложения; Комисията по образованието и Комисията за взаимодействие с гражданските организации. Благодаря за доброто взаимодействие във всеки конкретен случай и с останалите комисии, но с хората, с експертите, с депутатите от тези комисии, сме работили по много казуси и сме работили добре, за което искам да им благодаря. Използвам случая да благодаря от тази трибуна и на един представител на институция, който не е тук, но мисля, че е честно, предвид работата, за която ще разкажа, да започна и с тази благодарност. Искам да благодаря на социалния министър, за който от кошмар, смятам, че след работата ни през миналата година се превърнах в приятел. Наистина прекарахме стотици часове в работата по реформата за хората с увреждания, по изработването на законите и това, което свършихме, ако не идеално, е доста добро. Надявам се, по същия начин да се развият отношенията на институцията със Здравното министерство и със здравния министър – от кошмар да се превърнем в партньор и в приятел за решаването на многото проблеми, които в момента се идентифицират в в сектор „Здравеопазване“ и които, забележете, са пряко свързани с правата на българските граждани в сферата на здравеопазването. Конституционно закрепените права на българските граждани, чието решаване, чиято защита, чието застъпничество е мой конкретен ангажимент. По начина, по който сме подредили представянето на Доклада – следващият слайд е за националните кампании, които бяха развити от институцията през миналата година. Освен законодателството за хората с увреждания, всъщност това беше най-голямата кауза на институцията – подкрепата и за протестиращите майки на деца с увреждания, но и за всички хора с увреждания в България, които са най-уязвимата група на българското общество, хората, които имат най-голяма нужда от подкрепа. Това беше каузата на институцията, която заедно завършихме успешно, по която продължаваме да работим, защото истинските предизвикателства тепърва предстоят и по прилагането на трите закона, и по промените в медицинската експертиза, и по промените, които трябва да се случат в предоставянето на медицинските изделия и помощните средства, и по реалното въвеждане на индивидуалния подход, индивидуалната оценка на потребностите, от подкрепа на всеки конкретен човек с увреждане. Имаме много работа, която се надявам, че ще свършим заедно през тази година. Тъй като отбелязах на първо място Социалната комисия, то не е случайно, а благодарение на добрата ни работа през миналата година, бяха решени и други важни каузи на институцията. Кампанията за подкрепа на децата сираци, която започнахме в края на 2017 г. с адвокат Златина Хаджипанайотова – майка на три деца и която финализирахме тук в пленарната зала, но с активното участие на Социалната комисия. По един справедлив начин държавата даде подкрепа на тези деца, които са наказани от съдбата, при това като напълно изключи подоходния критерий – нещо, което се случва за първи път в социалното законодателство. Възстановяването на отнетите пенсионни права на миньорите през миналата година, през миналата година, което също стана възможно благодарение на експертизата на Националния осигурителен институт, на Социалното министерство и най-вече на Социалната комисия. днес – ден, след вчерашното Решение на Европейския парламент, да не отбележа Европейската кампания на омбудсмана, каузата на институцията вече трета година, за премахване на двойните стандарти при храните – тази обидна, унизителна за българските граждани практика. Всъщност това е обидна практика, надявам се, вече да мога да говоря в минало време, че това беше обидна практика и за българските граждани, и за гражданите от Източна Европа и за Прибалтийските страни. Няма да сбъркам, ако кажа, че това беше обидна практика за всички европейски граждани, защото разделението да предлагаш храни под една и съща марка, но с по-евтини съставки, с по-ниско качество, не беше разделение между гражданите на Източна Европа и гражданите на Западна Европа. Това беше противостояние и битка между гражданите на Европа и интересите на големите мултинационални компании. В тази битка на гражданите срещу огромните икономически интереси е изключително важно да се отбележи, че европейските институции застанаха на страната на своите граждани. Бих казала – достоен финал за този Европейски парламент с вчерашното гласуване на забраната за двойните стандарти при храните. Важно е да отбележа приноса на България. Факт е, че преди три години, когато започнахме тази битка, сезирана от български майки, които се притесняваха, че пюретата, детските храни, бебешките млека, бебешките продукти в България са с по-лоши съставки и с по-ниско качество, а се продават на по-високи цени. Когато започнахме преди три години заедно тази битка, тогава даже българските институции не вярваха, че е възможно да се преборим. Първо, отричаха изобщо съществуването на този проблем, и то отговорни институции, които би следвало да следят за него, а след това просто вдигаха ръце и казваха: ами, няма как да се преборим. Това са национални вкусове, това е по-нисък стандарт, това са хиляди други обективни причини. Е, факт е, че го направихме и го направихме, защото до гражданите и до омбудсмана постепенно застанаха институциите, събрахме се всички заедно депутати от всички цветове. Тук е госпожа Танева, която също беше един от активните хора, които работиха по тази кауза срещу двойните стандарти. Изпратихме декларации до европейските институции. Изпратихме писма, организирахме форум в парламента, подготвих петиция заедно с авторитети, с именити българи, която внесохме в Европейския в Европейския парламент и по отношение на която бяхме изслушани и там, наистина изпитах гордост от това, че съм представител на България, защото на моето изслушване в Комисията по петиции, дойдоха всички български евродепутати в Европейския парламент, с много малки изключения, всички се изказаха и всички подкрепиха. Тази петиция срещу двойните стандарти беше приета от Комисията по петиции за абсолютно основателна. Важно е също така да се каже, защото този успех с двойните стандарти е успех и на България, това е успех на Българското председателство. Форумът, който институцията на Омбудсмана организира в рамките на Българското председателство преди една година – на 30 април, беше посветен на двойните стандарти. от този форум еврокомисарят за защита на потребителите госпожа Йоурова обяви, че ще предприеме законодателни промени за забраната на двойните стандарти. Това се случи в Българското председателство и прозвуча тук – от София. София. Това е победа на България, с която трябва да се гордеем и показахме, че малка България може да има големи победи и на европейската сцена, когато сме заедно, когато сме зад справедлива кауза, когато започнем навреме, когато заедно вървим дълъг път, подчинен на националния интерес и на достойнството на българските граждани. Да се върнем към статистиката на жалбите и малко да сваля тона. Това е една графика, която показва как са нараствали жалбите на гражданите във времето и може да се види, че в сравнение с 2005 г., когато встъпих, са два пъти повече, а в сравнение с 2009 г., откогато фигурира тази статистика, са шест шест пъти повече, което наистина говори, че хората имат проблеми. Да, гражданите имат проблеми с администрацията, с начина, по който работят институциите, имат нужда от една институция, която да бъде сто процента на тяхна страна при всеки отделен казус. Следващият слайд показва начина, по който гражданите се обръщат към нас. жалбите по интернет са вече равни на тези, които пристигат с писма по пощата, но лично подадените след изслушване в приемна „Жалби“ са вече близо три хиляди. Тук трябва да отбележа и другите другите преки канали за комуникация. Все повече хора ми пишат в официалните мрежи, пишат ми във Фейсбук, звънят ми по телефона, който е публично известен. Редовно откриваме горещи телефонни линии, когато възникне някакъв проблем, който се отнася до по-големи групи граждани. Така че хората имат възможности за пряка комуникация и пряка връзка с институцията на Омбудсмана. Следващият слайд показва разпределението на жалбите по вид нарушение. И през тази година най-голям е броят на жалбите на граждани срещу монополистите, срещу доставчиците на обществени услуги, който брой обикновено заема близо една трета от жалбите до институцията. На второ място са жалбите по социални права предвид и активното активното поведение на институцията на Омбудсмана за решаване на социални и трудови проблеми на българските граждани. На трето място са жалбите за нарушено право на собственост, свързани с устройството на територията, с екологични проблеми, които все повече вълнуват българските граждани. Следващият слайд показва колко от жалбите, които са подадени в институцията, са своевременно финализирани. Важно да се каже, че освен че сме получатели на жалби, балансът между получени подадени жалби и приключени жалби е около 100%. Тоест всичко, което пристига в институцията, с което гражданите се обръщат към нас, опитваме се в рамките максимално на двумесечния или тримесечния срок, ако става дума за по-сложен казус, да бъде решено. Слайдът на 13 страница показва освен приключените проверки и преписки на граждани през миналата година, които, зебележете, са 12 258 срещу 12 790 общо получени жалби, тоест сме успели в рамките на една година да приключим всичко, което е подадено до нас. Също така се вижда и нарастването на броя на гражданите, които са приети и консултирани в приемната в София и в изнесените приемни – те са близо 7000 души. Съветите и консултациите, които сме направили по телефона, Дванадесет хиляди са се обадили по телефона – този в приемната или на моя, или на някой от телефоните на моите колеги, и са получили съвет. Лично приетите от мен граждани през миналата година са вече над три – в София, но също така и във всички тези 137 населени места, в които сме били по конкретен проблем или с изнесена приемна. Близо две хиляди души е приел заместник-омбудсманът госпожа Ковачева, която всяка сряда лично приема граждани в София. Тук се включват шефът на кабинета, а също и главният секретар на институцията, които един ден от седмицата имат лична приемна за гражданите. Хората очакват освен висока експертиза, но да ги приеме и някой от ръководството на институцията, да чуе техния проблем. Не че действията са различни в зависимост от това дали ще се оплачат на мен или на експерт. Понякога експертизата и даже най-често на експерта е по-висока от моята собствена по многобройните теми, с които се занимава институцията, но така или иначе личният контакт с ръководството на институцията е важен за гражданите. Приготвили сме статистика как се променя динамиката на жалбите, подадени от гражданите по региони от различни области. Мисля, че тези числа ще бъдат полезни за всеки народен представител, защото показват ситуацията за проблемите на хората в неговия регион. Има подробности по тази тема в Доклада. сме отправили 1425 препоръки, дали сме 7379 становища по конкретни казуси и жалби, дали сме съвети в 1385 от случаите или сме осъществили посредничество в 450 случая. И тъй като ми бяха зададени въпроси по време на обсъжданията в някои от от комисиите – защо препоръките са 1500 срещу близо 13 хиляди жалби, използвам случая да поясня, че когато става дума за еднотипни жалби, когато ние вече сме реагирали по първите жалби по даден често срещащ се проблем на гражданите, след това е безпредметно по всяка следваща жалба да пишем нови и нови препоръки. Ако става дума за за нормативни промени или нормативни неуредици, които ощетяват гражданите, давайки конкретни предложения на съответния орган или институция, с всяка следваща жалба просто информираме гражданина, че вече сме взели необходимите мерки. Например такъв е случаят с промените в медицинската експертиза през лятото на миналата година. В резултат на новите правила бяха ощетени много хора, които получиха при освидетелстване по-нисък процент за вид и степен на увреждане и по-нисък процент намалена работоспособност. Така че препоръките, които изпратихме по първите случаи, бяха в пълна сила за всеки следващ случай, който постъпи в институцията. Когато хората от даден квартал протестират например срещу застрояването на парк, изграждането на небостъргач или в някой регион случаите на замърсяването на въздуха или изграждането на кариера, там след първоначалните действия от първоначалните жалби след това не се налага да повтаряме същата препоръка. Но което е важно: анализът показва, че вече две трети от препоръките, които омбудсманът изпраща на институциите, се удовлетворяват, се решават, се изпълняват, което спрямо миналата година е крачка напред, защото тогава отчетохме и анализът показа, че половината от препоръките на омбудсмана се изпълняват изцяло. Сега има развитие в тази посока. приемната на омбудсмана – вече разказах за нея, но наистина е факт, че хората търсят личен контакт, предпочитат да дойдат и на място да изложат своя проблем, затова са и изнесените приемни, за да улесним хората да дойдат, лично да разкажат за своите неволи, а иначе приемната на институцията работи всеки ден до 17,30 ч. и във всеки един от тези дни представител на ръководството на институцията е лично в нея. Моят ден е четвъртък, денят на Диана е сряда, така че ако има граждани от Вашите региони, които искат да посетят посетят приемната на институцията, това е информацията, която може да им предадете. Стигнахме до различните теми. Аз не попитах предварително господин Нотев с какво време разполагам, но… ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Госпожо Омбудсман, в началото неслучайно открих разискванията, като имах предвид, че десет минути няма да са достатъчни за представянето, което сте подготвила.

в предните години, така че аз имам настройка, че ще говоря до момента, до който съвсем не видя, че залата се е отегчила. (Оживление и смях в Както вече отбелязах, основният приоритет, главната кауза на омбудсмана за миналата година беше борбата борбата за правата на хората с увреждания. Това наистина беше една изключително бурна година за хората с увреждания – не само с протеста на майките на деца с увреждания, но и на всички хора с увреждания. Благодарение на общите действия с институциите бяха приети два изключително важни закона през миналата година – Законът за хората с увреждания, Законът за личната помощ, а през тази година реформата продължи с обсъждането и приемането на Закона за социалните услуги. Освен с изработването на тези закони – знаете, че Законът за личната помощ беше основно подготвен в в първоначалния му вариант от протестиращите майки и от моя екип, след това беше доработван и с участието на Социалната комисия, – работата по които които наистина беше огромна, през миналото лято през август месец нито аз, нито социалния министър излизахме в отпуск. Прекарахме целия месец август в доработване на тези закони и в постигането на компромис, така че, от една страна, да се вместим във възможностите на бюджета, а от друга страна, да няма отстъпление от основни аспекти, основни права на хората с увреждания. Мисля, че на законодателно ниво решението на проблемите беше удовлетворително. Сега сме пред предизвикателството за прилагането на тези закони. Освен това ще отбележа и

Всъщност най-голям брой жалби от хора с увреждания през миналата година са подадени по проблеми на социалните услуги, на тяхната достъпност и качество, и по отношение на личната мобилност. Тук Тук достъпността на средата също е изключително важна за нормалния живот на хората с увреждания и е една област, една сфера, в която ние сме им длъжници. Социално-икономическата защита също беше беше много сериозно застъпена в жалбите до институцията. Факт е, че индивидуалната финансова подкрепа не достига – това са най-уязвимите хора в българското общество, за които във всеки следващ бюджет трябва да се търсят още и още източници на средства, така че да им се осигури достоен живот. Това са теми, свързани с медицинските изделия. Не Не успяхме да запушим тази дупка на изтичане на ресурс от публичните пари, които държавата отделя за хората с увреждания, но това е предстоящо. За помощните средства и медицинските изделия – едни икономически интереси са удовлетворени, едни фирми печелят, за съжаление, често на гърба на хората, които имат имат нужда от тази подкрепа. Проблеми, свързани с административното обслужване, със статистиката и събирането на данни. В резултат на вниманието, което привлякохме към Регистъра за хората с увреждания, бяха направени сериозни стъпки за неговото по-добро функциониране. Сега реално сме изправени пред предизвикателството за прилагането на тези изключително важни закони. Тук няма как да не споделя своята тревога от начина, по който започна прилагането им в началото на тази година. Вместо очакваните повече пари и повече финансова подкрепа, решаване на проблемите в резултат на това, че през януари и февруари системата не успя да се напасне към новите правила в Закона за хората с увреждания, имаше големи разочарования. Например социалната подкрепа за януари се получи през февруари, а не както хората я очакваха – през месец януари. Някои от тях бяха накарани да подават отново и отново заявления за получаване на финансова подкрепа. Липсваше надлежна и изчерпателна информация какви са правата на хората с увреждания спрямо новото законодателство. В тази връзка ние открихме гореща телефонна линия, на която за три месеца има над четири хиляди обаждания. Успяхме и лично да обясним на над четири хиляди души какви са промените в тези закони, които регламентират повече права, повече подкрепа за хората с увреждания. Имаше и проблеми при подготовката на подзаконовата нормативна база. Например ние продължаваме да настояваме, че предоставянето на цялата подкрепа за хората с увреждания единствено и само по настоящ адрес е проблем, който ги ощетява. Разпределението на финансовите средства – това са наистина проблеми, които тепърва ще се решават. Аз много се надявам, че от 1 септември, че от 1 септември, когато ще влезе в сила Законът за личната помощ, ще успеем да оправдаем огромните очаквания, които хората имат към влизането в сила на този закон, към подкрепата, която ще получат тези, които имат нужда от личен асистент. Използвам случая да Ви разкажа за един пример, свързан с с работата и на местната управа в един областен град. Там една жена инвалид, човек с увреждане, на инвалидна количка, която доскоро беше подкрепяна от своя съпруг, остана буквално в безпомощно състояние, тъй като съпругът й почина и се оказа, че тази жена, която не може да стане от леглото сама, е някъде в списъка на чакащите за личен асистент, за да получи асистент поне за един, за два часа, за да може да продължи да живее. Разбира се, отидохме на място с моя екип и се наложи много дълго да обясняваме на въпросния кмет, че проблемите не само на хората с увреждания, изобщо проблемите, които се решават през законодателството, през наредбите на общинските съвети, тези проблеми са за конкретния човек. И някак си, когато има бедстващ човек, който не може да мръдне от леглото, чийто живот е застрашен, защото не може да се обслужи сам, да кажеш: „Има правила, има хора пред нея, има листа на чакащи, нищо не мога да направя!“, наистина е неразбиране изобщо на същността, смисъла, целите на публичната работа. целите на публичната работа. През неправителствени организации, през Министерство на отбраната, тъй като ставаше дума за военноинвалид в лицето на нейния починал съпруг, намерихме възможности да подкрепим тази жена, но въпросът, който тя зададе, беше, и всъщност от него тръгнах, за да разкажа този случай: „Какво да правя аз до 1 септември? Във фризер ли ще ме сложите?“ Очакването и на тази жена е, че от 1 септември, когато влезе в сила Законът за личната помощ, проблемите на такива хора ще бъдат решени. Това беше целта на Закона. И ние сме длъжни да го направим. Не просто да оставим сами Социалното министерство, Агенцията за социално подпомагане и различните институции, представители на изпълнителната власт, а и парламента, особено Социалната комисия – господин Адемов, госпожа Ангелова, всички, които са в тази комисия, а да направим всичко възможно този закон наистина да заработи в интерес на хората, за да не се окаже, че ние заедно сме ги излъгали.

може би критични бележки към работата на институцията? Ако е възможно… ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Ваша е преценката. Ако приключите в момента, впоследствие отново бих могъл да Ви дам думата, за да отговорите на въпроси след разискванията.

Искам първо да започна с това, че ще се опитам да бъда максимално кратък, защото тези 400 страници Отчет на омбудсмана за 2018 г. могат да бъдат охарактеризирани и представени, както много накратко, така и много подробно. Аз ще се опитам да избера краткия вариант и затова започвам с благодарност за работата през 2018 г. на институцията на Омбудсмана с Комисията по труда, социалната и демографска политика. Както вече беше казано, голяма част от проблемите, които са в предметния обхват на дейността на Комисията по труда, социалната и демографската политика, са и част от проблемите, които институцията на Омбудсмана се опитва да реши през всичките тези години. Искам първо да кажа няколко общи думи по отношение на профила на омбудсмана, както той е разписан в Закона за омбудсмана на Република България. Ясно е, че, съгласно този закон, омбудсманът е винаги на страната на гражданите, изслушва гражданите, формулира техните искания, идентифицира проблемите, опитва се чрез публични дискусии и чрез натиск към институциите да реши поставените конкретни проблеми. Препоръката, която аз си позволих да направя в Комисията по труда, социалната и демографската политика, е по отношение на това, когато възникнат такива казуси, които са от предметния обхват на дейността на Социалната комисия, след като проблемите бъдат идентифицирани, след като са излезли предложения от работни групи, от публично обсъждане, преди омбудсманът да се възползва от правото, което е записано в Закона за омбудсмана, да представи проект при председателя на Народното събрание, да организира неформални срещи в съответните ресорни комисии, които да се почувстват ангажирани с проблематиката, която се поставя, и те да бъдат естествения мост между проблемите на гражданите и законодателните решения, за да не изпадаме в деликатната ситуация и в блудкавото усещане на конкурентност между правата правата на омбудсмана и правата на народните представители за законодателна инициатива. Това, което може да направи омбудсманът, е да подготви съответни законодателни предложения и съгласно Закона за омбудсмана да ги внесе при председателя на Народното събрание. Това според мен може да бъде опосредствено и да бъде улеснено чрез дискусии в съответните ресорни комисии и там народните представители да се почувстват ангажирани да внесат, съответно да припознаят тези Сега няколко думи по отношение на това – дразни ли рейтингът на омбудсмана всички институции в България, в това число и народните представители? Уважаеми колеги, самият факт, че институцията на Омбудсмана се ангажира с решаването на наболели обществени проблеми е поставена в привилегировано състояние, защото – ето, тя каза, че две трети от предложенията към институциите са завършили с положителен край и това я поставя в по-благоприятна ситуация. Няма нищо лошо в това и няма никой да загуби, защото и институцията на Омбудсмана, и всички останали институции в България работят в интерес на българските граждани, затова аз мисля, че такъв проблем по-скоро е преекспониран, отколкото реален като такъв. Искам да кажа няколко думи по тези идеи и темите, които бяха обсъдени през 2018 г. в Социалната комисия. На първо място е темата за така нареченото модерно робство. Вие знаете, че беше изградена, конструирана една временна анкетна комисия за проучване на всички обстоятелства около, общо казано, така наречените неизплатени работни заплати. резултат от дейността си тази комисия излезе с предложение за промени в шест закона, изключително претенциозни предложения, защото ставаше въпрос за намеса на Социалната комисия например в търговското право, изключително претенциозна цел. цел. След много консултации и след обсъждане с експерти, с преподаватели от Софийския университет – от Юридическия факултет, от неправителствени организации стигнахме до решения, които позволиха на близо

Социалното министерство, а от Фонда за гарантиране на вземания при несъстоятелност на работодателя към Националния осигурителен институт. Това е един успех, който дава надежда, че когато всички тези казуси се обсъждат в един сериозен обхват, решенията са винаги в интерес на българските граждани. Много дискутирана беше проблематиката за даване на възможност на Главна инспекция по труда да открива процедура по несъстоятелност. Това е едно революционно предложение, което по-скоро има превантивен характер и изпълни своето предназначение, защото благодарение на този текст в Закона, вече голяма част от предприятията и работодателите решават да изплатят работните заплати вместо да останат длъжници към своите работници и служители. На следващо място, много накратко искам да засегна и проблема, който възникна в началото на миналата година с пенсионирането на миньорите в предприятия, които подлежат на закриване, са в процедура на закриване или са закрити. Въпреки огромните спорове, въпреки усещането за противопоставяне между отделните категории миньори приехме решение, което е изцяло в интерес на миньорите и аз смятам, че това беше решение в правилна посока. И няколко думи по темата, която разбуни духовете, мина през страдания, през протести – темата за хората с увреждания. Изключително бурна беше 2018 г. по отношение на политиките за хората с увреждания. Знаете, че благодарение на всички тези дискусии, благодарение на обществения натиск, натиска на омбудсмана и на всички институции Народното събрание с помощта на ресорната комисия и с помощта на всички народни представители приехме двата закона – Закона за хората с увреждания и Закона за личната помощ. началото на тази година приехме третия от пакета закони – Закона за социалните услуги. Надявам се заедно – Народното събрание, както беше казано и преди малко от омбудсмана, и изпълнителната власт, да контролираме изпълнението по приложението на законодателството, защото това е второто, много по-важно от това да има законодателство. На следващо място, искам да кажа и няколко думи по отношение на това, което върви в момента – дискусията по отношение на промени в Наредбата за експертизата на на работоспособността, по-точно на медицинската експертиза, е изключително важна. Аз съм изключително удовлетворен от факта, че Министерството на здравеопазването и екипът на министър Ананиев са добронамерени, заедно с организациите на и за хората с увреждания, да решат проблема, който възникна след като беше приета Наредбата за медицинската експертиза през месец август миналата година. Изключително важно е, уважаеми колеги, да споменем, че тази наредба вместо да реши проблемите

от фалшиви ТЕЛК-ови решения, трябва да бъдат санкционирани по съответния начин, с цялата строгост на закона, но това означава, че законодателството, в това число и подзаконовата уредба, не трябва по никакъв начин да лишават гражданите, които имат действителна нужда от подкрепа на осигурителната система по отношение на техните права. Това е изключително важно, защото в крайна сметка законодателството трябва да работи в интерес на гражданите, от една страна, и от друга страна – да санкционира тези, които се опитват или пък го нарушават на практика. На следващо място, искам да кажа няколко думи по темата, която разбуни общественото мнение, и това е темата за правата на децата – сираци, без право на наследствена пенсия. Изключително важна дискусия и аз искам да благодаря и на народните представители, искам да благодаря и на финансовия министър, на социалния министър, които заедно с народните представители от пленарната зала, в последния момент решихме: без подоходен критерий децата сираци да могат да получат подкрепа от държавата. Става въпрос за тези, които нямат право на наследствена пенсия, да получат подкрепа от държавата по линия на Закона за семейни помощи за деца. Изключително важно е това решение на макар че тези 7 млн. лв., които бяха предмет на спора, доведоха до дискусии, които в крайна сметка, за наша радост, доведоха до това децата сираци, да получат подкрепа от държавата, размерът на която подкрепа всяка година се определя с на държавното обществено осигуряване. Искам да завърша с изключителния успех на инициативата по отношение на двойния стандарт за храните, която дискусия беше финализирана вчера, буквално в последното заседание на Европейския парламент за настоящия му мандат. Надявам се, че ще направи всичко възможно, за да приеме текстове и законодателни инициативи, които да реализират тази идея, защото тази идея, уважаема госпожо Омбудсман – обръщам се към Вас и към госпожа Ковачева, има Ковачева, има така наречените уловки. Тази уловка е в смисъл на това, че в законодателната инициатива е заявено, че става въпрос и и за възможни компромиси, които никой не може да оцени към днешна дата. Това е изключително важно за българското законодателство – да преодолеем това, което Европейският парламент предложи доста гъвкаво, както в интерес на европейските индустриалци, така и в интерес на европейските граждани. Благодаря Ви още веднъж за доброто сътрудничество. Надявам се, че и през настоящата и през следващите години

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги, уважаема госпожо Омбудсман, уважаема госпожо Заместник-омбудсман! Аз искам да върна малко темата. За пореден път се възхищавам на госпожа Манолова За пореден път се възхищавам на госпожа Манолова и за колегите, които

В действителност искам да кажа на колегите, включително и на доктор Адемов, че тук се подведоха – затова съм възхитен от госпожа Манолова – по проблемите на обществото и проблемите на защитите на гражданите в различните слоеве, прослойки, етноси и така нататък, точката на дневния ни ред е: Доклад за дейността на омбудсмана, а не за проблемите на обществото. Госпожо Омбудсман, имам, първо, една молба към Вас. Вижте сайта, имате достойни предшественици – човекът институция, мир на праха му, господин Гиньо Ганев, както и господин Константин Пенчев, които са достойни омбудсмани. Няма нищо в официалния сайт на омбудсмана за историята на институцията,

Вашата дейност е такава – това е моя лична оценка, каквото беше и изложението Ви тук по защитата и представянето на Доклада Ви – страстна, хиперактивна и свръхчувствителна. Това е прекрасно, само че Вие сте достатъчно опитен юрист, както и госпожа заместник-омбудсманът, знаете, че в определени моменти това може да доведе до подвеждане. Искам лично да Ви кажа, че специално за избирателния район, в който аз съм избран – няма да споменавам имена, както и Вие избегнахте да споменавате и да персонифицирате проблеми, има двама човека, които Вас специално Ви подвеждат, когато сте в региона единият е председател на НПО, другият е кмет на кметство, което не е добре по принцип, защото хората Ви познават, познават и дейността на институцията, както познават и тях. Когато се извеждат и се обобщават тези проблеми на базата на недостоверни източници, се получават проблеми за самата институция. Другото, което е в тази връзка. Разбира се, законът си е закон, Конституцията е Конституция, но персоната, която ръководи тази институция, дава нагласа на всички останали 60 човека, казахте. Има ги между другото в сайта, видях ги и поименно, и по длъжности. Достига се до един момент, в който персоната, която ръководи институцията, може да наруши много тънката граница между изключително доброто Ваше ръководство на институцията и преминаването в границата на популизма – и Вие го споменахте, набеждаването за някакви други амбиции извън сферата на дейността, която заемате в момента. Нещо друго. Внимателно Ви слушах и Вас. Признавам си, че не всичко съм прочел от Доклада, все пак са страшно много страници, но това, което ми направи впечатление в аналитичната част, е

няма го директно като внушение, но като нагласа и като усещане е, че едва ли не другите институции са виновни по презумпция, и само омбудсманът се бори и защитава с гърди, с рамене, с ръце, с колене и с каквото се сетим там (оживление, и онеправданите групи от граждани. Не е вярно това. Вие много добре го знаете, защото сте били и на други постове, на други места сте работили пак по същия начин и пак в същия интерес, както всички ние тук се кълнем и, надявам се,

защото тук видяхме, а и на слайдовете – ако искате го прелистете да видите, да има повече факти. Разбира се, трудно е, ще стане тогава сигурно 600 страници, но от тези числа и факти

Тук идвам към следващото нещо, което Ви го казвам, мисля, че Вашата институция, която водите в момента, трябва да бъде като лекарската – колкото по-малко болни, толкова по-добре сте си свършили работата, тоест процентът на увеличение на жалбите според мен не е добър критерий за обществото ни. Той е добър критерий като доверие към институциите – може би затова сте го подчертали, подчертахте го и сега, като увеличаване на интереса към институцията и към дейността, която тя върши, но не е добър критерий за обществото като цяло и за дейността в дълго време. Все още няма такава история институцията Омбудсман, защото тогава, когато намалеят до минимум жалбите, означава, че сме си свършили всички работата, начело с омбудсмана.

и нещо, което не сте успели да свършите, защото едва ли сте успели да свършите всичко. Това, което Вие и доктор Адемов казахте, че имало онеправдани – да, знаем го. Опитваме ситото на социалната мрежа непрекъснато да го стесняваме, за да станат по-малки отворите, да може да се обхване и да се засегне все по-голяма част от хората, които държавата защитава, от една страна, а, от друга страна, да може техният брой да намалява, като им се дава възможност сами да се грижат за себе си, а не институциите. Тук искам да кажа и нещо, с което може би трябва да приключа изказването си. Не бива да внушаваме на хората, начело с Вас, че Вие, с Вашите 60 човека, Социалната комисия на доктор Адемов, Социалното министерство и агенциите са тези, които трябва да се грижат. Дадохте пример с жената на починалия военен. Най-вероятно, ако нямат семейства, ако нямат деца, ако нямат наследници, трябва да се грижим за тях изцяло, но тогава, когато тези хора са отгледали деца и внуци и да се оплакват, че не могат да отидат да си вземат хляб днес, защото омбудсманът или „Социално подпомагане“ не са им изпратили помощник, не е съвсем справедливо и не е нормално. Благодаря Ви и успех! Благодаря Ви, господин Тошев. Има ли реплики към неговото изказване? Господин Биков, заповядайте – първа реплика. Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Омбудсман, уважаеми колеги! Уважаеми господин Тошев, една съвсем кратка реплика. Първо, пропуснахте две неща – едното е да отбележим, че на госпожа Манолова много ѝ отива да стои на това място и ние се надяваме някой ден да я видим там. Второ, ние познаваме и тук в парламента имаме 78 български граждани, които са жертва на модерно робство

Имаше Априлски пленум, следва развенчаване на култа, така че се надяваме да участвате в тези процеси активно, иначе Ви желаем все така енергично да изпълнявате Вашите задължения. Благодаря. (Ръкопляскания

Много добре видях къде седи госпожа Манолова, но не исках да се закачам на тази тема, за да не ѝ отворим още някой фронт, тя и без това има достатъчно фронтове, на които воюва. Може би, ако тя седеше на тази скамейка, нямаше да се намираме сега в това дередже на парламента – да си работим спокойно, кротичко и да си приемаме законите. законите. Тези млади и по-възрастни хора, които са горе на балкона, да виждат, че парламентът може да работи възпитано и културно, а не да се държим като някакви хора, хванати от случайни места. Специално за това, което Вие казахте по отношение на дейността на омбудсмана, аз мисля, че госпожа Манолова вдигна стандарта. За колегите, които не са чели достатъчно внимателно Закона за омбудсмана парламентът, Народното събрание с тайно гласуване, искам да подчертая – тайно гласуване, избира омбудсмана и неговия заместник. Беше готино, когато е с тайно гласуване, защото тогава е сигурно, че сме предпочели госпожа Мая Манолова, а примерно не някой друг господин или госпожа. Съжалявам за това, но е мой пропуск. Другото, което е, петгодишен е мандатът и догодина – аз одеве го казах доста завоалирано, но догодина ще бъде последният доклад в този мандат на

Явно все още не сме успели да убедим хората от необходимостта и от коректива на дейността на омбудсмана. Надявам се да успеем през следващия мандат на кметовете.

Благодаря, госпожо Председателстваща. Уважаеми колеги, изслушах внимателно частта от Доклада, която беше поднесена от госпожа Мая Манолова, и трябва да кажа, че не само от Доклада, а и от работата ѝ става ясно, че тя направи пробив в тази институция, като я направи много по-динамична, много по-диалогична и трябва да ѝ се отдаде заслуженото за това, което тя прави. Друг е въпросът, че в много отношения се поставя в услуга на партията БСП, и оттам нещата получават понякога не толкова убедителен характер за това, което тя прави. Определено смятам, че нейната дейност трябва да бъде пренесена и в областните, и в другите структури на омбудсмана, и трябва да помислим като народни представители да фиксираме срок след избирането на главния омбудсман да бъдат избрани и съответните регионални представители. Това, което в момента става, подозирам, е организирано нежелание да има омбудсмани по места. Общинският съвет може да гласува пет години подред, че не иска да избира омбудсман, защото омбудсманът ще започне да му се меси в работата. Това, което искам да кажа, обаче е свързано с един проблем, който, за съжаление, покрай всички тези постановки – неслучайно използвам този израз, който се правеше от някои от представителките на майките на деца с увреждания, защото това бяха постановки и аз имах възможността да ги наблюдавам всеки ден през прозореца на нашата стая.

на слънце, изложени на студ и изобщо не им пукаше за тях, защото това бяха всъщност майки – казвам някои от тях – които бяха приели професията отглеждане на дете като нещо свое свято и по-скоро защитаваха тази своя професия, отколкото децата с увреждания. Тогава направих изказване и един председател на парламентарна група се извини от мое име, без да ме е питал дали искам да се извинявам. Искам да поставя сега, госпожо Манолова, точно този случай на Вашето внимание, защото той е фрапиращ. В България се провежда една европейска политика за извеждането на деца от домове, от сиропиталища – това е добре настаняването им в нормални домове. От 15 години аз работя по международни проекти с деца с увреждания, работя с няколко центъра в Бургас и много активно им помагам. Затова и изказването ми, което направих, искам сега да го подчертая в този момент пред Вас, е много важно, защото познавам проблема, а не ей така просто да се пишем за интересни. Става въпрос за тези майки, които отглеждат деца с увреждания, майки, които са с добри професии, наложили се и изведнъж раждането на деца с тежки увреждания променя техния живот, понякога безвъзвратно.

В някои има по три, по четири, а в други няма по един. От 265 общини едва ли в повече от

в нещо, което е недопустимо в нашето общество – те самите вече са в неравностойно положение, още повече в случаите, когато много храбрите български мъже избягат, разведат се с тях и ги оставят, ей така, на произвола на съдбата с това дете, което са родили – едно или две. Когато стана тази кампания, на мен ми се обаждаха родители, които имат по две деца и които казаха: „Господин Петров, те са ненормални, но не е възприето така да се говори в обществото. Защо го казахте така?“ Децата наистина имат нужда от обгрижване, но родителите им с професии остават в неравностойно положение – нещо, което е неразрешим проблем. Той може да бъде решен по начина, който аз предложих в моето изказване и заради което господин Цветанов се извини, защото аз съм го предложил. Предложих за тези хиляди майки, които нямат никаква перспектива да получат дневни центрове наблизо, да бъдат организирани домове – повтарям, домове, не центрове, защото центърът е нещо друго, а българската дума е „дом“, „дом“, където те могат да оставят за определен срок децата си. Не да им ги вземат, както една доста повърхностна журналистка от bTV каза, че трябвало да се вземат децата им.

Дом за майки и деца, ние ги наричаме домове, а не центрове, които ме подкрепиха и казаха: „Господин Петров, тук е пълно с изоставени с изоставени циганчета, а пък българите, които имат такива деца, не могат да ги оставят, а нуждите са за тези деца да започнат да се грижат още от първия ден специалисти.“

институции, които имат за цел да направят майките на тези деца отново икономически активни, защото България губи хиляди специалистки точно затова, че няма къде да си оставят децата, а тези деца изискват ежедневна, ежечасна, ежеминутна, денонощна грижа. Трябва да помислим много сериозно за това. Примерно ще Ви дам една цяла група деца

повтарям отново: не бива махалото, което отива в единия край, да бъде оставено така. Трябва да има и специализирани домове за обгрижване на деца с увреждания от първия момент на тяхното раждане. Другото е, че тези деца, които сега извеждаме и ги пращаме при приемни родители, които в повечето случаи, в болшинството от случаите са хора, които нямат необходимото образование и умение да се справят с такива деца,

те имат нужда от деца като тях, имат нужда да бъдат с деца, а не да бъдат обгрижвани от семейства сами и да идва по един консултант от общината веднъж на седмицата. Така че трябва да помислим за създаването на центрове, където тези деца с увреждания да могат да контактуват и да имат социална среда. Това е изключително важно, което не го правим за България. Последното, на което искам да се спра, е за жените от малцинствата.

остава да дойдат и да напишат или пък да поискат от Вас помощ. Те имат нужда от голяма помощ. Не виждам кой друг освен Вие и Вашите поделения да се заемете с тях, защото тези жени наистина са в неравностойно положение. Сега мога, депутатите от ДПС имат работа и излязоха, обаче да кажа и за тях – за младите туркини, младите туркини, момичета и млади жени. Имам сведения от лекари, при които идват техните свекърви или майки, които са от средното ниво

наши етнически малцинства и по специално женската част от тях и те не са в състояние да отправят, а ги е и страх, каквато и да е молба до омбудсмана, това е обществен проблем. Вие, госпожо Манолова, може да се намесите в решаването на този проблем, той е много важен, за да имаме равнопоставено отношение.

Не виждам. Има ли други изказвания? Заповядайте, доцент Иванов, имате думата.

Уважаема госпожо Председател, колеги! Искам да взема отношение по Доклада. Първо, искам да благодаря на омбудсмана госпожа Манолова, защото след 2004 г., когато тази институция беше узаконена в нашата страна, може да кажем, че госпожа Манолова напълно изпълни със съдържание тази своя функция. Нещо повече, като един добър юрист и адвокат тя всъщност се превърна в адвокат на всички хора, които имат проблеми в нашата държава. Смятам, че през изминалата година не можем да не отбележим това, че тя активно се включи и имаше своя принос за хората с увреждания и трите законопроекта, които бяха станали факт. Тук също искам да спомена активното участие за това и финализирането във вчерашния ден в Европейския парламент – за двойните стандарти в храните. И не на последно място – нейната активна позиция за миньорския труд. Дотук мисля, че хвалебствените думи днес звучат в тази зала, но искам да отправя и някои критични бележки, тъй като, когато човек работи, допуска и грешки. По Конституция омбудсманът е застъпник на правата и свободите на гражданите. Това е записано в чл. 91. 91. Всички хора, които са правно-юридически грамотни, знаят, че институцията не е правоприлагаща и съответно правораздаващ орган. орган. Колеги, искам да акцентирам, че в повечето от случаите, когато аргументите не са достигали до Омбудсмана на България, са се прехвърляли тези граници. И нещо повече, често пъти сме ставали свидетели, бих казал, и на правораздаване от страна на институцията, което считам, че колкото и да е инициативна, колкото и да се старае да помогне на гражданите, прехвърля обязаностите на закона, който ѝ дава това право. Освен това бих искал да кажа, че тази институция няма и законодателна инициатива, а много често бяхме свидетели на това, че, включително и в кулоарите на Народното събрание, се говореше: „аз внесох своя законопроект“. Само това искам да акцентирам, че тази институция няма такава функция. Не могат да бъдат възстановявани права и нарушения от тази институция, тя може да бъде само посредник и застъпник. Нещо много важно, което искам да кажа, беше подчертано от госпожа Манолова, че ако няма сътрудничество, ако няма диалог между законодателната и изпълнителната власт, всичките усилия на тази институция биха останали във въздуха. Затова аз искам да отправя една молба в следващия доклад да можем да видим една по-голяма диалогичност, един по-голям диалог между нея, Народното събрание и съответно изпълнителната власт. Диалогът е изключително важен и този диалог трябва да продължи както с гражданите, така и с Народното събрание. Нещо, което също считам, че е важно. Що се отнася до здравеопазването, това е една изключително тежка тема и мисля, че и госпожа Манолова като член на Комисията по здравеопазване в един от парламентите, е била свидетел на това колко трудно и отговорно се взимат решения, когато става въпрос за човешки живот и за решаване на човешки съдби. В нейните 607 жалби, които тя е отразила в своя доклад – няма да правя разбор на жалбите, а само ще кажа и ще обърна внимание на Вас, колеги, и на всички, които слушат, че в България са извършени над два милиона и половина хоспитализации и над десет милиона прегледи. Разберете, че здравеопазването е сектор, който се променя, той е динамичен и винаги ще има хора, които в една или в друга степен не са удовлетворени, те не са могли да получат компетентната помощ или правилната експертиза. Затова обръщам внимание в частта за здравеопазване, че в повечето от случаите проблемите на гражданите са били не толкова толкова по вина на даден лекар или дадено лечебно заведение, колкото на организацията. Така че аз единствено пледирам за това – в един следващ доклад, що се отнася до темата „здравеопазване“, да бъдем

действително ролята на омбудсмана като застъпник на гражданите е изключително важна и това, че госпожа Манолова работи добре с всички неправителствени организации, дава още по-голяма сила да бъде един коректор,

други изказвания? Няма. Уважаеми колеги, предлагам да направим почивка, след което да дадем дума за изложение на госпожа Манолова. Позволете ми да направя едно съобщение: на балкона на пленарната зала е китайска делегация, водена от заместник председателя на Националния съвет на Политическия консултативен съвет на китайския народ господин Джан Цин Ли. Нека приветстваме гостите с „Добре дошли в България!“ и да им пожелаем ползотворна работа! (Ръкопляскания.) Уважаеми колеги, в Клуба на народния представител ще бъде открита изложбата „Традицията на чипровските килими“. Всички народни представители са поканени да присъстват на откриването. Следва почивка. Ще продължим нашата работа в 12,00